godini.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 78. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 169 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda reda – Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenim u javnim službama.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da je na predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno 173, za – 172, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona previđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.Prema članu 196. stav 4. Ustava zakon i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije, samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito iz opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno 173, za – 172, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno 173, za – 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona u

razlozi.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Treća tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakon.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.To je moguće samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom donošenja.Stavljam donošenja.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno 173, za – 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.Četvrta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

zakona.Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike

ukupno – 173, za – 170, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o ranijem stupanju na snagu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.Peta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da je narodni poslanik Đorđe Komlenski pisanim putem povukao amandman na član 14. Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmena i dopunama Zakona o patentima.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i zakona kojim se uređuje javno zaduživanje, tačke 6. i 7. dnevnog reda, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javna zaduživanja i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Šesta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Sedma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd i Raiffeisen banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što zaključim sednicu, želim samo da vas podsetim da sam zakazao za utorak, 14. decembar sledeću sednicu Narodne skupštine sa devet tačaka dnevnog reda. Da ne čitam sada koje su.Da li će u međuvremenu biti neke sednice zakazane zbog zakona po hitnom postupku, o tome ćete dobiti obaveštenje.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima,